Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, za europske integracije, za gospodarstvo i za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ruđer Friganović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo saborski zastupnici. Znači pred nama se danas nalazi Konačni prijedlog zakona o uslugama. Sukladno preuzetim obvezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno člancima 49. i 56. Republika Hrvatska je do pristupanja Europskoj uniji obvezna u cijelosti prenijete u nacionalno zakonodavstvo odredbe Direktive 123 123 iz 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu. Cilj predmetne direktive je ukidanje trgovinskih prepreka za pružatelje usluga iz država članica Europske unije, odnosno europskog gospodarskog prostora. Ovom direktivom ustvari Europska unija učvršćuje svoje unutarnje tržište. Znamo da je unutarnje tržište po definiciji ono na kojemu imamo slobodu kretanja roba, kapitala i ljudi i znači kroz ovu direktivu iznimno važno područje usluga također se dodatno liberalizira. Europska unija teži gospodarskom i socijalnom razvoju, a ukidanje prepreka razvoju uslužne djelatnosti među državama članicama ima ključnu važnost za jačanje trgovinske integracije. Kod ukidanja spomenutih prepreka važno je osigurati da razvoj uslužnih djelatnosti pridonosi ispunjavanju zadaće promicanja usklađenog, uravnoteženog i održivog razvoja gospodarskih djelatnosti, visokog stupnja zaposlenosti i socijalne sigurnosti, održivog i neinflacijskog rasta visokog stupnja konkurentnosti i konvergencije gospodarskih rezultata, visoke razine zaštite okoliša, povećanja standarda i kvalitete življenja te gospodarske i socijalne kohezije i solidarnosti država članica. Direktiva o uslugama predstavlja opći okvir za veliki niz usluga uzimajući u obzir različita obilježja svake djelatnosti ili struke i njihov sustav uređenja te će omogućiti usklađenje, modernizaciju nacionalnih regulativnih sustava za uslužne djelatnosti, a što je važno za ostvarivanje funkcionalnog unutarnjeg tržišta usluga. Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva treba osigurati danom pristupanja visoki stupanj pravne povezanosti Republike Hrvatske s pravnim sustavom kao i visoki stupanj zaštite ciljeva od općeg interesa, posebno mislimo na zaštitu potrošača što je nužno za uspostavu povjerenja među državama članicama uslugama je važan za hrvatski pravni sustav obzirom da se radi o horizontalnom krovnom zakonu koji se donosi po prvi put u Republici Hrvatskoj te se njime u potpunosti uređuje uslužni sektor. Zakonom se uređuje pravo na poslovni nastan i slobodno pružanje usluga na teritoriju Republike Hrvatske uz usklađivanje visokog stupnja sigurnosti i kvalitete tih usluga sukladno Direktivi o uslugama. Zakonom o uslugama se uklanjaju prepreke slobodnom poslovnom nastanu za pružatelje usluga u Republici Hrvatskoj i prepreke slobodnom kretanju usluga između Republike Hrvatske i država članica a primateljima i pružateljima usluga se jamči pravna sigurnost koja je nužna za implementaciju ovih dviju temeljnih sloboda iz ugovora o Europskoj uniji. Budući da usluge predstavljaju motor gospodarskog rasta i odgovorne su za 70% BDP-a i zaposlenost u većini država članica Europske unije ovaj Zakon uspostavlja unutarnje tržište usluga održavajući ravnotežu između otvaranja tržišta i očuvanja javnih usluga te socijalnih i potrošačkih prava. Zakon posebice omogućuje konkurentnost malih i srednjih poduzeća i slobodno kretanje radnika, a potrošačima pristup većem izboru usluga s konkurentnijim cijenama. U svrhu provođenja svih aktivnosti na prijenos ove Direktive u hrvatski nacionalni sustav Vlada Republike Hrvatske je 22. listopada 2009. godine donijela implementacijski plan za Direktivu o uslugama kojim je predviđeno i donošenje ovog Zakona. Obzirom na važnost područja uređenog ovim Zakonom isti nije bez obzira na činjenicu da se radi o usklađivanju znači s direktivama Europske unije išao u hitnu proceduru već je prošao proceduru prvog čitanja kako bi se postiglo usaglašavanje sa svim dionicima na tržištu i od strane Hrvatskog sabora jednoglasno usvojen 15. prosinca 2010. Zakon je sada u drugom čitanju kao Konačni prijedlog zakona o uslugama u koji su ugrađene sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesene u prvom čitanju u Hrvatskom saboru kao i amandmani relevantnih saborskih odbora. Konačni prijedlog zakona o uslugama usklađen je sa postupovnim odredbama Zakona o općem upravnom postupku i nomotehnički je dorađen sa svrhom preciznijeg, kvalitetnijeg i jasnijeg definiranja odredbi tog zakona što je važno naglasiti obzirom da je prijenosom nove europske pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo prenijet i dio nove pravne terminologije koja do sad nije bila uobičajena niti poznata u hrvatskom nacionalnom zakonodavstvu. Zakon se primjenjuje isključivo na uvjete koji se odnose na pristup ili izvođenje uslužne djelatnosti, te obuhvaća usluge koje se pružaju u zamjenu za ekonomsku naknadu kao što su primjerice poslovne usluge, kao što su pravno ili porezno savjetovanje, certificiranje ili testiranje, upravljanje objektima uključujući i održavanje objekata, oglašavanje, zapošljavanje, te usluge trgovačkih posrednika, poslovanje nekretninama primjerice Agencije za prodaju nekretnina, graditeljstvo uključujući i usluge arhitekata, distribucijska trgovina, usluge u području turizma uključujući usluge i turističkih vodiča i rekreacijske usluge. Usluge od općeg gospodarskog interesa su usluge koje se pružaju u zamjenu za ekonomsku naknadu, te su u djelokrugu primjene ovog Zakona, ali ne sve. Određene usluge općeg gospodarskog interesa kao što su neke u području prijevoza ili poštanskih usluga isključene su iz djelokruga ovog zakona. Sukladno propisima o tržišnom natjecanju u djelokrugu ovog Zakona nije financiranje usluga od općeg gospodarskog interesa. Želimo nabrojati neke važnije kategorije usluga koje ovaj Zakon ne obuhvaća. To su financijske usluge kao što su bankarstvo, kreditiranje, osiguranje, reosiguranje, profesionalne osobne mirovine, vrijednosni papiri, investicijski fondovi, elektroničke komunikacijske mreže i usluge kao i povezani resursi, usluge prijevoza uključujući i gradski prijevoz, taxi, hitnu pomoć i lučke službe, zdravstvena zaštita i farmaceutske usluge, audio vizualne usluge, zaštita ili promicanje kulturne i jezične raznolikosti, pluralizam medija uključujući njihovo financiranje. Neka od važnijih pitanja koja se uređuju ovim Zakonom. Prvo sloboda poslovnog nastana. Sloboda poslovnog nastana temelji se na načelu zabrane diskriminacije na osnovi državljanstva kao i svake druge posredne diskriminacije na temelju razloga koji može imati iste posljedice. Zakonom o uslugama omogućuje se pravo slobodnog poslovnog nastana na teritoriju Republike Hrvatske za pružatelje usluga iz država članica Europske unije pod istim uvjetima kao i za državljane Republike Hrvatske. Pojam poslovni nastan pripada novoj terminologiji u hrvatskom pravnom izričaju i prvi je put ovdje spomenut, i prvi put je u Republici Hrvatskoj u stvari uveden u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Pravo na poslovni nastan je pravo pružatelja usluge da utemelji sjedište ili neki od srodnih organizacijskih oblika kao primjerice podružnice na teritoriju Republike Hrvatske ili druge države ugovornice europskog gospodarskog prostora. Poslovni nastan u praksi znači slobodnu registraciju trgovačkih društava, obrta, zadruga i ustanova na području cijelog europskog gospodarskog prostora pod jednakim uvjetima za domaće i strane pružatelje usluga danom pristupanja Republike Hrvatske u Osobito je važno naglasiti kako će pružatelji usluga koji imaju registrirano poslovno sjedište u našoj zemlji moći ostvariti pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga s drugim članicama Sloboda pružanja prekograničnih usluga uključuje slučajeve u kojima se usluge pružaju na daljinu i gdje primatelj putuje u državu članicu u kojoj pružatelj ima poslovni nastan kako bi primio usluge, pa s ovim zakonom uređuje slobodno pružanje prekograničnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva mogućnost pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje uslužne djelatnosti u nekoj državi članici Europske unije pružanje usluga u Republici Hrvatskoj bez obveze registracije poslovnog sjedišta u našoj državi. Uvodi se pojam nediskriminacije na unutarnjem tržištu, a što znači da se primatelju, a osobito potrošaču ne smije spriječiti niti ograničiti pristup usluzi koja je dostupna javnosti na temelju kriterija vezanog uz državljanstvo ili prebivalište primatelja sadržanog u općim uvjetima koji su dostupni javnosti. Zakon uređuje mogućnost propisivanje visoke kvalitete usluga, a posebno propisuje uvjete vezane uz davanje relevantnih informacija, transparentnost postupka i poslovanja. Administrativna suradnja je ključna za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nedostatak suradnje između država članica dovodi do proliferacije propisa koji se odnose na pružatelje usluga ili udvostručivanja kontrola prekogranične djelatnosti, a takvu situaciju mogu iskoristiti i nepošteni trgovci kako bi izbjegli nadzor i zaobišli važeće nacionalne propise. U tom cilju propisan je transparentan sustav ishođenja odobrenja koji obuhvaća između ostalog upravne postupke za dodjelu odobrenja, dozvola, dopuštenja ili koncesija, te radi ispunjavanja uvjeta za izvođenje djelatnosti, obvezno učlanjivanje u strukovno društvo, upis u registar, popis ili bazu podataka, službeno imenovanje u određeno tijelo ili posjedovanje isprave koja potvrđuje pripadnost određenoj struci. Uredan zahtjev se prihvaća, tj. odobrenje se dodjeljuje ne samo rješenjem nadležnog tijela nego i odlukom koja proizlazi iz šutnje administracije. Također je propisana zabrana diskriminirajuće ili nerazmjerne provjere kontrole ili istrage. Uspostava elektroničke jedinstvene kontaktne točke za usluge. Osnovni cilj Direktive o uslugama, a time i zakona stimuliranje međunarodne suradnje i trgovine te pojednostavljenog poslovanja za mala i srednja poduzeća, utemeljenjem jedinstvene kontaktne točke kao centralnog portala osigurava jednaku uslugu i pomoć kao što je pružanje pomoći poduzećima u obavljanju svih administrativnih postupaka od osnivanja do dobivanja različitih dozvola i certifikata i ostalih neophodnih dokumenata vezanih uz poslovanje kako za domaće, tako i za strane pružatelje usluga. U tom cilju se zakonom uređuje uspostava elektroničke jedinstvene kontaktne točke za usluge pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Centru za poslovne informacije kako za pružatelje, tako i za primatelje usluga. Hrvatska gospodarska komora je također određena kao mjesto za uspostavu jedinstvene kontaktne točke u implementacijskom planu za direktivu 123 iz 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu koje je Vlada usvojila u listopadu 2009. godine. Rad na uspostavi jedinstvene točke već je započeo u 2010. godini uz pomoć nizozemskih predpristupnih programa pomoći. Glavni partner s nizozemske strane jest Center Of Expertise organizacija koja je uspostavila jedinstvenu kontaktnu točku za usluge u Nizozemskoj. Za taj projekt sredstva je osigurala nizozemska Vlada. Ovom prilikom želim istaknuti kako je jedinstvena kontaktna točka na novoj web stranici Hrvatske gospodarske komore puštena u rad 31. svibnja 2011. godine. Direktiva i Zakon o uslugama se odnose velikim dijelom i na regulirane profesije koje uglavnom imaju svoje strukovne komore, pa se prilikom koncipiranja jedinstvene kontaktne točke, kao i ostalih zakonskih rješenja posebna pažnja posvetila izbjegavanju tzv. preklapanja nadležnosti, dužnosti i aktivnosti različitih tijela, pa će tako za regulirane profesije kontaktna točka sukladno članku 66. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija biti nacionalni ENIC/NARIC ured pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, koji će voditi i bazu podataka za regulirane profesije, a strukovne komore će biti nadležne za djelatnosti iz svog područja uključujući regulirane profesije. Za administrativnu suradnju država članica Europske unije potrebno je osigurati ispravni elektronički informacijski sustav koji će nadležnim tijelima omogućiti laku identifikaciju relevantnih sugovornika u drugim državama članicama, te učinkovitu komunikaciju, stoga zakon propisuje priključak na tzv. …/Govornik se ne razumije./… Information System ili možemo ga nazvati sustav informacija na unutarnjem tržištu koji služi za upravnu suradnju nadležnih tijela država članica To je sustav za elektroničku razmjenu informacija učinkovitog nadzora nad pružateljima usluga u svim i svim ostalim poslovnim subjektima. Sukladno navedenom uspostavit će se mjere vezane uz sigurnost i kvalitetu usluga, odnosno visok stupanj zaštite potrošača kao i svih poslovnih subjekata na tržištu. Također propisuje se ustrojavanje pravne strukture, to podrazumijeva nacionalnog koordinatora za upravnu suradnju sa drugim članicama Europske unije, nacionalnog koordinatora za usluge na koje se odnosi zakon, i nacionalnog koordinatora za obavješćivanje o sigurnosti usluga. Koordinatori će koordinirati rad svih tijela državne uprave i ostalih tijela koja su nadležna za uslužne djelatnosti iz područja primjene zakona. Potrebno je naglasiti kao po donošenju zakona njegov dio koji propisuju obvezu usklađenja posebnih propisa s istim, stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. To je od posebne važnosti jer će se na taj način omogućiti da hrvatsko zakonodavstvo u tom sektoru bude u potpunosti harmonizirano i spremno za uporabu danom pristupanja Republike Hrvatske u Specifični instituti kao primjerice multidisciplinarne djelatnosti pružatelja usluga stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. U primjeni propisa postoji pravilo da je posebni propis jači od općeg interesa, temeljem tog pravila primjenjivat će se posebni propisi koji su na snazi. Ono što je suštinski važno u ovom slučaju je obveza čelnika središnjih tijela državne uprave da usklade svoje posebne propise sa Zakonom o uslugama. Zakon o uslugama omogućit će djelatni prostor za funkcioniranje svih strukovnih tijela, jer im daje jasan i demokratski okvir jednakih mogućnosti uz puno poštovanje i uvažavanje struke i posebnih propisa koji tu struku uređuju. Takav zakonski pristup također potiče profesionalna tijela organizaciji i udruge da sastave i donesu pravila ponašanja u skladu sa specifičnom naravi svake struke koja će urediti poslovne komunikacije, te pravila profesionalne etike, i ponašanja za regulirane struke kako bi se posebno osigurala njihova neovisnost, nepristranost i poslovna tajnost. Donošenjem i provedbom ovog zakona očekuju se i pozitivni učinci na hrvatsko gospodarstvo. Već smo rekli da je uslužni sektor pokretač gospodarskog rasta i čini oko 70% BDP-a u većini država članica Europske unije, dok usluge iz domene ove direktive čine oko 40% BDP-a. U državama članicama Europske unije direktiva se počela primjenjivati de facto tek prošle godine, znači sa 28. prosinca 2009. godine. U 2010. godini doprinos godišnjem rastu BDP-a u državama članicama Europske unije kretao se u rasponu od 0,6 do 1 i po posto, a doprinos zaposlenosti kretao se od 0,3 plaća oko 0,4%. Veća konkurencija i efikasnost pružanja usluga na slobodnom tržištu dovela je i do sniženja prosječnih cijena usluga. Udio uslužnog sektora u hrvatskom BDP-u u ovom trenutku je negdje oko 58%, a udio ukupnog broja zaposlenih je oko 65%. Na temelju ovih pokazatelja može se zaključiti da će donošenjem ovog zakona i harmonizacijom ostalih propisa s ovim zakonom u narednim godinama i u našoj zemlji rasti udio uslužnog sektora te da će se on približavati prosjeku članica Naročito želimo istaknuti kako će primjena Zakona o uslugama imati pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo, odnosno može se očekivati rast zaposlenosti, dohotka i stranih ulaganja obzirom na liberalizacijske učinke tržišne integracije. Uklanjanje prepreka za slobodan poslovni nastan i slobodno pružanje prekograničnih usluga stvorit će se preduvjeti za uspješnu integraciju hrvatskog uslužnog sektora u jedinstveno europsko tržište, a najveću korist od slobodnog pristupa jedinstvenom tržištu imat će mala i srednja hrvatska poduzeća, koja su, koja će biti i konkurentna, čija će, znači čije će se tržište jednostavno povećati. Dakle liberalizacija tržišta ne treba gledati samo s aspekta otvaranja nacionalnog tržišta za stranu konkurenciju, nego i kao otvaranje nove prilike za domaća poduzeća. Liberalizacija tržišta usluga će pridonijeti informiranosti i zaštiti potrošača, sigurnosti kvalitete usluga, suzbijanju sive ekonomije te snižavanju cijena usluga. S gospodarskog aspekta znači još jednom naglašavamo važnost činjenice da će se hrvatskom poslovnom sektoru nakon pristupanja Europskoj uniji otvoriti tržište od oko 500 milijuna potencijalnih potrošača. Tijekom rasprave na saborskim odborima zaprimljen je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 9. stavak 4. kojega predlagatelj prihvaća. Slijedom svega navedenoga predlažem da se konačni, Vlada Hvala. Odbori? Zakonodavstvo, europske integracije, gospodarstvo, razvoj i obnovu? Otvaram raspravu. HDZ-a, gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo naš državni tajnik je u svojoj raspravi bio stvarno detaljan iscrpan, tako da ću ja vjerojatno ovu svoju raspravu u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice malo skratiti. Dakle pred nama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o uslugama, što znači da smo raspravu o ovome zakonu proveli već u prvom čitanju, i to koncem 2010. godine, uz napomenu kako je predlagatelj zakona, odnosno Vlada Republike Hrvatske sve primjedbe, prijedloge, mišljenja koji su izneseni i koji su se mogli čuti tijekom rasprave u prvom čitanju prihvatila, što je zasigurno pridonijelo i kvaliteti konačnog teksta Zakona Ujedno ta činjenica predstavlja jedan od veoma važnih razloga zbog koje će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati njegovo usvajanje. Osnovni razlozi zbog kojeg i donosimo Zakon o uslugama jeste potpuna harmonizacija nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i to u okviru Poglavlja 3. – Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, a na što se Vlada Republike Hrvatske obvezala temeljem implementacijskog plana za Direktivu 123/2006 o uslugama na unutarnjem tržištu kojeg je donijela još u listopadu 2009. godine. Zakonom o uslugama preuzet će se temeljne odredbe spomenute direktive u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo čiji je osnovni cilj liberalizacija tržišta usluga kroz ukidanje trgovinskih prepreka te omogućavanje prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na unutarnjem tržištu EU, ali i uspostave upravne suradnje između država članica EU. Kada je u pitanju europska direktiva o uslugama na unutarnjem tržištu treba još reći kako je ona donesena 12. prosinca 2006. godine te da su je države članice EU započele primjenjivati od 28. prosinca 2009. godine, a da je RH obvezna ispuniti sve uvjete za njezinu potpunu primjenu od dana pristupanja EU. Što se tiče samoga Zakona o uslugama treba reći kako je on veoma važan za pravni sustav RH jer se radi o tzv. horizontalnom, odnosno krovnom zakonu, koji se donosi po prvi puta u RH te da se njime u potpunosti uređuje uslužni sektor. S obzirom na činjenicu da se radi o krovnom zakonu koji propisuje opća načela potrebno je naglasiti kako će se s njegovim odredbama morati uskladiti i odredbe ostalih posebnih propisa za uslužne djelatnosti na koje se predmetni zakon odnosi o čemu je državni tajnik dosta detaljno govorio pa mislim da nema potrebe taj dio ponavljati i čime će se osigurati i njihova usklađenost s odredbama direktive o uslugama, a ujedno će se osigurati pravila za eventualne nove usluge koje se budu pojavljivale na tržištu. Također, treba reći kako Odredba o obvezi usklađivanja posebnih propisa stupa na snagu osmog dana od dana objave zakona u Narodnim novinama što ostavlja sasvim dovoljno vremena za harmonizaciju hrvatskog zakonodavstva u tome sektoru i njegovu potpunu spremnost za primjenu danom pristupanja Republike Hrvatske EU uz napomenu kako se analitičkim pregledom i ocjenom usklađenosti nacionalnog zakonodavstva u ovom području sukladno rokovima iz implementacijskog plana započelo još 2009. godine. Dakle, već punih godinu i pol analiziraju se odredbe zakonskih i ostalih propisa koji se odnose na uslužne djelatnosti iz domene Direktive o uslugama i njihova usklađenost sa odredbama direktive. Dakako, sve one odredbe za koje se analizom utvrdi da nisu sukladne s odredbama Direktive o uslugama morat će se uskladiti, odnosno ukloniti ili izmijeniti. Naravno radi se o iznimno obimnom i zahtjevnom poslu s obzirom na činjenicu da je analitičkim pregledom obuhvaćen veliki broj zakonskih i ostalih propisa koji reguliraju pravo pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga, a neki od njih nabrojani su u tekstu obrazloženja uz konačni prijedlog Zakona o uslugama. Prije negoli kažem nešto konkretno o najvažnijim pitanjima koja se uređuju Zakonom o uslugama potrebno je reći, naravno ukoliko usvojimo predloženi zakon, u što niti najmanje ne sumnjam da će biti tako, kako će se on primjenjivati na usluge koje pružaju pružatelji usluga sa pravom na poslovni nastan na teritoriju RH ili u državi ugovornici Ugovora o europskom gospodarskom prostoru koji obuhvaća sve države članice EU te Island, Lihtenštajn i Norvešku. Naime, najvažnija pitanja koja se uređuju predloženim Zakonom o uslugama odnose se na pravo poslovnog nastana što znači mogućnost slobodne registracije poslovnog sjedišta trgovačkog društva, obrta, zadruge ili ustanove na teritoriju RH za pravne za pravne i fizičke osobe iz država ugovornica europskog gospodarskog prostora i to pod istim uvjetima kao i za hrvatske državljane. Nadalje, slobodu pružanja prekograničnih usluga na teritoriju RH za pružatelje usluga koji su poslovno nastanjeni u državama europskog gospodarskog prostora što znači da ne postoji obveza registracije sjedišta u RH ukoliko pružatelj usluga ima registrirano sjedište u bilo kojoj od tih država. Također, mogućnost pružateljima usluge koji imaju registrirano poslovno sjedište u RH, ostvarivanje prava na poslovni nastan i slobodu pružanja usluga u svim državama europskog gospodarskog prostora, uspostavu jedinstvene kontrolne točke, zatim priključak na informacijski sustav unutarnjeg tržišta tzv. "IMI sustav" i konačno na ustrojavanje struktura za provedbu zakona pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kao nadležnom tijelu, određivanjem nacionalnog koordinatora za upravnu suradnju s drugim državama državama članicama europskog gospodarskog prostora, nacionalnog koordinatora za usluge i nacionalnog koordinatora za obavještavanje o sigurnosti usluga. Potrebno je još ukazati na članak 39. predloženog zakona koji govori o tome kako će značajan broj odredbi koji se odnosi na slobodu pružanja usluga na teritoriju RH sasvim razumljivo stupiti na snagu tek danom pristupanja Republike Hrvatske EU. Ako uzmemo Ako uzmemo u obzir činjenicu da je hrvatsko gospodarstvo kao i gospodarstvo EU uglavnom uslužno orijentirano o čemu najbolje svjedoči udio usluga u BDP-u koji ima tendenciju daljnjeg rasta te uvažimo pozitivna iskustva zemalja članica EU od trenutka primjene Direktive o uslugama sasvim je opravdano za očekivati kako će liberalizacija tržišta usluga pridonijeti povećanju slobode poslovanja u Hrvatskoj i izravnih stranih ulaganja, otvaranju novih radnih mjesta, daljnjem razvoju trgovinskih odnosa, kvaliteti i sigurnosti usluga, a samim time i zaštiti potrošača te konačno povećanju konkurentnosti i smanjenju cijena usluga, odnosno povećanju dohotka potrošača. Dakle, trgovinska liberalizacija uslužnog sektora trebala bi predstavljati veoma važan čimbenik ukupnog gospodarskog rasta i razvoja RH. Na kraju Na kraju uvažavajući sve prethodno rečeno, a poglavito činjenicu da će liberalizacija uslužnog sektora zasigurno pridonijeti i ukupnom gospodarskom prosperitetu RH Klub zastupnika HDZ-a će podržati usvajanje Zakona o uslugama. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HNS-HSU-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da sam zahvalna državnom tajniku što je uvodno eto dao opsežno i vrlo, vrlo detaljno obrazloženje o ovom zakonu za kojega mi u klubu HNS-HSU-a držimo da je izuzetno važan zakon i da će njegova primjena dati mnoge pozitivne učinke po gospodarstvo RH. A sada ću samo u nekoliko rečenica u ime kluba HNS-HSU-a dati podršku ovoj konačnoj verziji zakona. U prosincu 2010. godine raspravili smo prijedlog Zakona o uslugama u prvom čitanju gdje su se na prijedlog zakona uputile primjedbe i prijedlozi. Veseli nas da je predlagatelj prihvatio primjedbe i prijedloga Odbora za razvoj i obnovu koji su bili podržani i sa naše strane Kluba zastupnika HNS-a-HSU-a. Prihvaćeni su primjedbe i prijedlozi nekih drugih klubova pa sada u konačnoj verziji imamo preciznije, kvalitetnije i jasnije definirane odredbe ovoga zakona. U zakon su preneseni i dijelovi europske pravne terminologije. Ovaj zakon je usklađen s direktivom o uslugama iz 2006. godine, te je propisao opća načela s kojim će se usklađivati ostali posebni propisi za uslužne djelatnosti na koje se zakon odnosi. Zakonom se propisalo pojednostavljenje postupaka i uvjeta za pristup i obavljanje uslužne djelatnosti. Ta činjenica bi trebala pridonijeti gospodarskom rastu RH jer je gospodarstvo naše zemlje kao i europsko sazdano od uslužnih djelatnosti. I sada bih samo ponovila odnosno malo proširila podatke koji govore o pozitivnim učincima liberalizacije tržišta usluga u EU, neke smo čuli već od prethodnika odnosno državnog tajnika, pa evo tih podataka. Uslužni sektor ostvaruje oko 70% BDP-a u većini država članica EU. Usluge iz domene direktive o uslugama ostvaruju oko 40% BDP-a. investicije u uslužnom sektoru stvaraju oko 60% novih radnih mjesta. Liberalizacija tržišta usluga je u 2010. godini na razini država članica EU doprinijela rastu BDP-a od 0,6 do 1,5%, zaposlenosti oko 0,3%, plaća oko 0,4% kao i sniženju cijena usluga. Evo ovo su sve razlozi odnosno ovo su sve činjenice koje nas vesele i očekujemo zaista uz primjenu ovog zakona bolje dane za naše hrvatsko gospodarstvo i to je razlog da klub HNS-a, HSU-a podrži ovaj konačni prijedlog zakona. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Ivo Jelušić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je vrlo važan zakon za hrvatsko gospodarstvo i on će uvelike odrediti sudbinu našeg gospodarskog razvoja u velikom dijelu našeg gospodarskog razvoja pa i mnogih gospodarskih subjekata kada je riječ o uslugama odnosno u ovom segmentu gospodarstva i uopće u onom segmentu privređivanja gdje se pružaju usluge. Ovim se zakonom ustvari regulira pružanje usluga na teritoriju RH svih onih subjekata iz EU odnosno iz europskog gospodarskog područja kako se to definira koje će sada ravnopravno sa našim subjektima konkurirati konkurirati i moći pružati ravnopravne usluge na teritoriju RH. I zato je on važan za gospodarski život RH. Ali isto tako ima i svoju drugu dimenziju, on će omogućiti i svim našim pružateljima uslugama dakle domicilnim, hrvatskim da isto tako mogu svoje usluge nuditi i pružati na europskom gospodarskom području dakle na tržištu EU. Naravno da je ovaj zakon obveza iz implementacijskog plana vezano za Direktivu o uslugama i ova je jedna od djelatnosti odnosno jedan od direktiva koje regulira područje u vrlo u vrlo kratkom razdoblju mogu tako reći, donesena je tek 2006. godine, a počinje se primjenjivati u zemljama EU od kraja 2009. godine praktično od 2010. godine. To je prilika za Hrvatsku dakle iako mi evo kasnimo sa ulaskom u EU, neki su već godinama, neki su ušli puno prije nas, mi ulazimo tek sada, ali što se tiče ovog jedinstvenog tržišta kada je riječ o uslugama praktički tu puno ne kasnimo jer su i ostale zemlje EU počele sada primjenu toga prije godinu i pol dana. Prema tome, tu je i prilika i šansa da na neki način u tom segmentu budemo rame uz rame sa ostalim zemljama EU. Dakle, ovo je nova direktiva, nova su pravila. Ona su nova za nas, ali su dobrim dijelom nova i za druge članice EU, zato je to prilika i šansa za nas. EU i europsko gospodarsko područje zasniva se na djelovanju zajedničkog tržišta i to u svim njegovim segmentima. U segmentu slobodnog kretanja i osoba i kapitala i roba, ali i usluga. I upravo zato što se odnosi na slobodno kretanje usluga, zato je bilo potrebno ovo na ovaj način regulirati i zato je bitno da se ne samo donese ovaj zakon nego da se pripremi za njegovu primjenu. Bilo je ovdje riječi da je to krovni zakon jer ovaj zakon i primjene dakle liberalizacije usluga sigurno će potaći promjene i ostalih niza drugih zakona. Ovo je zaista jedan kompleksan zakon, on je načelan jer je takav ali je vrlo važan za gospodarski život Hrvatske, a vidimo iz nekih podataka vrlo važan za gospodarski život u europskom gospodarskom području dakle u EU. Negdje oko 70% BDP-a u većini EU se upravo ostvaruje u uslužnom sektoru. I zato su usluge vrlo bitne u EU pa kod nas sve više. Nekada davno kada smo bili uglavnom poljoprivredna zemlja većina naše gospodarske aktivnosti većina zaposlenosti većina radno aktivnog stanovništva bila je vezana za primarni sektor, kasnije smo išli u industrijalizaciju pa sve je više išlo u sekundarni sektor. Međutim, sve više sada radi u tercijarnom sektoru, sektoru usluga, pa i kod nas. I to je prilika da i i mi u tom segmentu ne samo da budemo spremni prihvatiti konkurenciju koja nam neminovno dolazi nego da i konkuriramo u drugim zemljama EU i to je ono na čemu treba posebno voditi pažnju. Dakle, ovaj zakon regulira vrlo bitan segment gospodarskog i političkog života u Hrvatskoj. Počinjemo s njegovom primjenom danom ulaska u EU i to je kako stvari stoje 1. prosinca 2013. godine. u punoj snazi dakle ovaj zakon počinje djelovati i moramo biti spremni za njegovu primjenu. Dakle podržavam ovaj zakon apsolutno, on sigurno može imati apsolutno pozitivne efekte na hrvatsko gospodarstvo. Međutim, kao i u drugim slučajevima tako ni ovdje nije napravljena barem to nama nije poznato neka dobra ali jasna analiza, dakle koje su sve posljedice primjene ovog zakona, kao inače koje su posljedice ulaska u EU. Ne dovodeći u pitanje da li to treba napraviti, ne, nego naprotiv da znamo što će nam se dogoditi kada uđemo i kako bi se što bolje pripremili kada uđemo u EU. Dakle nekakvu swat analizu bi trebalo napraviti i kada je riječ o ovom zakonu, dakle što se to događa u Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. godine na području tržišta usluga i kako pripremiti naše gospodarstvenike da budu spremni za to zajedničko tržište. Naravno da je zajedničko tržište u području usluga i prilika i prijetnja za naše gospodarstvo i naše ljude koji se bave pružanjem usluga. Prijetnje utoliko što su izloženi konkurenciji svih onih koji to danas u Europi, u Europskoj uniji rade pa će morati biti spremni na konkurentnost, ali je to i prilika da isto tako mi konkuriramo njima, da naši poduzetnici ravnopravno pružaju svoje usluge koje danas pružaju u Hrvatskoj ili ne pružaju a kane ih pružati, da ih sutra ravnopravno mogu pružati i davati drugim zemljama članicama Europske unije kao stanoviti izvozni proizvod. Dobro je što naši poduzetnici neće morati vani kao što ni poduzetnici iz Europske unije ne moraju kod nas, ako mogu tako reći registrirat se ili poslovno nastaniti u Hrvatskoj, tako isto naši poduzetnici ne moraju to činiti u Europskoj uniji nego mogu jednostavno poslovno poslovno nastanjeni u Hrvatskoj slobodno djelovati na cijelom području Europske unije i na cijelom području europskog gospodarskog područja. Ovo je prilika koju treba iskoristiti, ovo je šansa koju treba iskoristiti cijeli naš sektor koji pruža usluge u bilo kojem segmentu koje su naravno ovom direktivom dozvoljene i zato mislim da je potrebno da i Vlada i naša odgovarajuća ministarstva, prije svega Ministarstvo gospodarstva, ali i Hrvatska gospodarska komora ili zajedno i ministarstvo i Vlada naprave naprosto jedan program educiranja, informiranja i osposobljavanja naših gospodarstvenika koji se bave pružanjem usluga, a koji se ovim zakonom tretiraju. Dakle one usluge koje će oni moći pružati i vani da prije svega se pripreme za konkurenciju koja dolazi u Hrvatsku, ali s druge strane da ih pripremimo da oni te iste usluge mogu pružati vani, da iskoristimo tu priliku koju nam pruža Europska unija dakle da i naši ljudi, naši poduzetnici, naši gospodarstvenici koji danas djeluju poslovno na teritoriju Republike Hrvatske da to isto mogu sutra raditi na teritorijima drugih država članica Europske unije, da to bude prilika za novi gospodarski zamah i za novi gospodarski razvoj. Naravno da je prilika i za pokretanje bržih investicija, a bez investicija nema gospodarskog razvoja jer svjesni smo činjenica da Hrvatska nažalost jako loše stoji, da sve Hrvatska ima i na začelju po svim statistikama kada je riječ o gospodarskom oporavku u Europu, prošle godine s Rumunjskom smo držali slavno začelje, dakle bili smo zadnji po stopama gospodarskog rasta. Tri godine smo bez gospodarskog rasta, odnosno sa negativnim gospodarskim rastom. Ove godine očekujemo da će gospodarski rast biti negdje oko 1, 1,2%. To je nedovoljno za naše potrebe i s takvim gospodarskim rastom negativnim kao proteklih godina ili ovakvim malim pozitivnim sa 1% kao ove godine mi stalno zaostajemo za okruženjem, umjesto da zaostajemo Europske unije i zato je potrebno sve učiniti, naravno da do sada niz mjera Vladine gospodarske politike nisu dale rezultate one koje su poduzete, a pogotovo one koje nisu poduzete i strašno zaostajemo. Ovo je prilika da brže dođu investicije iz inozemstva, da osiguramo brži razvoj bez puno administriranja, bez velikih poteškoća onih početnih ako mogu tako reći, da da poslovni ljudi, ljudi iz poslovnog okruženja iz Europske unije koji pružaju usluge ovim zakonom im se omogućava da jednostavno, jednostavnije ili jednostavno mogu djelovati. Podatak koji govori u Europskoj uniji da je 60% novih radnih mjesta otvoreno upravo u sektoru usluga je i za nas u tom smislu i ohrabrujući i indikativan jer s obzirom da je dobar dio poslovne aktivnosti kod nas se odvija u uslugama to je prilika da kod nas dakle liberalizacijom u tržištu usluga dođe do većeg otvaranja radnih mjesta, novog zapošljavanja jer činjenica je da Hrvatska u zadnje dvije tri godine ima enorman pad nezaposlenosti, a bez rasta zaposlenosti, bez novog zapošljavanja nema novog razvoja, nema novog dohotka, nema novog standarda i boljeg standarda. Zakonom je propisano na koje se slučajeve ne primjenjuje Zakon o uslugama odnosno koje usluge su isključene iz ovog zakona i dobro je da unutra nisu napravili da vodno gospodarstvo upravlja i vodoopskrbom pa i niz drugih komunalne djelatnosti jer neke stvari koje su bitne za ne ne samo gospodarske nego uopće za život ljudi u našim gradovima, općinama i u državi ne treba po svaku cijenu liberalizirati pogotovo kada je riječ o vodama i dobro je da su vode isključene iz iz liberalizacije koja se predviđa ovim zakonom. Doduše, tu su predviđeni ili kada je riječ o društvenim djelatnostima, o zdravstvu itd. ne znamo zašto tu nije stavljeno i obrazovanje koje također po nama nije tržišna djelatnost nego javna služba, služba koja se financira iz javnog novca, iz proračuna dakle i ona bi na neki način trebala biti isključena iz liberalizacije kada je riječ o Zakonu o uslugama, a o tome govori i Europska direktiva 123 iz 2006. godine. Dakle od 1. srpnja 2013. godine Hrvatska je članica Europske unije, počinje primjena ovog zakona, izloženi smo jedinstvenom tržištu kada je riječ o pružanju usluga kako onih koji žele izvana pružati usluge kod nas tako i šansa za naše poduzetnike koji to žele raditi u članicama Europske unije. Ono što mislim dakle, ovaj zakon treba podržati, on je dobar zakon, on je prilika i šansa za razvoj hrvatskog gospodarstva, on je i neminovnost ulaskom u Europsku uniju, ali ono što mislim da trebamo dakle zakon svakako donijeti, ali učiniti dodatne napore, i Vlada i odgovarajuće ministarstvo i Hrvatska gospodarska komora da se naši poduzetnici, da se naše gospodarstvo, onaj dio gospodarstva koji je u sektoru usluga osposobi za primjenu tog zakona, da bude konkurentno na način da bude spremno prihvatiti konkurenciju iz Europske unije, ali isto tako da bude spremno ponuditi svoje usluge na tržištu Europske unije jer to ovaj zakon omogućava bez ikakvih administrativnih zapreka. U tom smislu dakle potrebno je, zakon ovdje predviđa da u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnivanje jedinstvene kontaktne točke koja prije svega služi kao nekakav servis za pružanje informacija svima onima koji, kako ja barem to vidim, dolaze u Hrvatsku i žele pružati usluge na tržištu Hrvatske, ali treba osnovati odgovarajuće tijelo ili formalno, neformalno koje će naše poduzetnike, naše gospodarstvenike educirati, informirati i pripremiti kako oni mogu svoje usluge ponuditi na europskom tržištu i kako na neki način možemo postati u tom smislu konkurentni i da ne budemo samo u tom smislu kada je riječ o uslugama zemlja uvoznica nego i zemlja izvoznica usluga na tržištu Europske unije. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rapsrava. Gospodin zastupnik Franjo Lucić, izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Cilj predmetne direktive je ukidanje trgovinskih prepreka za pružanje usluga iz država članica Europske unije odnosno europskog gospodarskog prostora. Zakon o uslugama je važan za hrvatski pravni sustav obzirom da se radi o horizontalnom krovnom zakonu koji se donosi po prvi puta u Republici Hrvatskoj te se njime u potpunosti uređuje uslužni sektor. Naravno postavlja se i pitanje šta se uređuje ovim Zakonom. On omogućava pravo slobodnog poslovnog prostora nastana na teritoriju Republike Hrvatske za pružatelje usluga

ili neki od srodnih organizacijskih oblika kao na primjer podružnice na teritoriju Republike Hrvatske. Nadalje, uređuje se slobodno pružanje prekograničnih usluga, a na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva mogućnost pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje uslužne djelatnosti u nekoj državi članici pružanju usluga u Republici Hrvatskoj bez obveze registracije poslovnog sjedišta u našoj zemlji. Osobito je važno naglasiti kako će pružatelji usluga koji imaju registrirano poslovno sjedište u našoj zemlji moći ostvarivati pravo na poslovni nastan i slobodu pružanja usluga u svim ostalim državama članicama Također je još bitno napomenuti da se potpisuje ustrojavanje upravne strukture za provedbu zakona. To podrazumijeva određivanje nacionalnog koordinatora za upravnu suradnju s drugim državama članicama Koordinatori će koordinirati rad svih tijela državne uprave i ostalih tijela koja su nadležna za uslužne djelatnosti iz područja primjene zakona. Kada govorimo o primjeni zakona onda svakako moramo reći da se, znači Zakon o uslugama će omogućiti djelatni prostor za funkcioniranje svih strukturnih tijela jer im daje jasan i demokratski okvir jednakih mogućnosti uz puno poštovanje i uvažavanje struke i posebnih propisa koji tu struku uređuju. I kada govorimo zaključno onda možemo reći da uklanjanjem prepreka za slobodan poslovni nastan i slobodno pružanje prekograničnih u sluga stvorit će se preduvjeti za uspješnu integraciju hrvatskog uslužnog sektora u zajedničko europsko unutarnje tržište. Najveću korist od slobodnog pristupa europskom unutarnjem tržištu imat će mala i srednja hrvatska poduzeća. Liberalizacija tržišta usluga će također pridonijeti informiranosti i zaštiti potrošača, sigurnosti i kvaliteti usluga, suzbijanju sive ekonomije, te snižavanju cijena usluga naravno zbog daleko daleko veće i konkurencije koja će se dogoditi. A naravno kao što je ovdje već i rečeno ovaj Zakon je izuzetno bitan za gospodarstvo jer samim tim će se poboljšati uvjeti koji do sada i nisu bili niti konkurencija koja možda će se pojaviti na jednoj i na drugoj strani obzirom da ćemo postati članica Europske unije Osnovni cilj direktive o uslugama, a samim time i Zakona o uslugama stimuliranjem međunarodne suradnje i trgovine, te pojednostavljenja poslovanja za mala i srednja poduzeća, utemeljenje jedinstvene kontaktne točke kao centralnog portala osigurava jednaku uslugu i pomoć kao što je pružanje pomoći poduzećima u obavljanju svih administrativnih postupaka od osnivanja poduzeća do dobivanja različitih dozvola i certifikata i ostalih neophodnih dokumenata vezanih uz poslovanje kako za domaće tako i za strane pružatelje usluga. U skladu s tim putem jedinstvene kontaktne točke moći će se dobiti sve relevantne informacije i to na način da će opće informacije davati kvalificirani djelatnici Hrvatske gospodarske komore i da će moći obaviti svi upravni postupci za pristup i izvođene uslužne djelatnosti, i jedinstvena kontaktna točka ne rješava upravne stvari nego je visoko profesionalna veza sa nadležnim tijelima pa je važno prilikom formiranja jedinstvene kontaktne točke u Hrvatskoj koristiti one sustave ili institute koji su već formirani upravo sa ovim ciljem i koji imaju dokazano profesionalno iskustvo kao Centar za poslovne informacije. Slijedom svega navedenog vidljivo je da je odlučivanje i planiranje jedinstvene kontaktne točke uloženo mnogo truda, interdisciplinarnog razmišljanja, te smo mišljenja da je i pronađeno i najadekvatnije rješenje u postojećoj situaciji. Podržavam Konačni prijedlog zakona o uslugama. Hvala lijepo. kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Evo puno je rečeno o Zakonu o uslugama i jasno je da je i to zakon koji usklađujemo sa Europskom unijom, sa zakonodavstvom. Zakon usklađujemo sa direktivom već spominjanom Europskog parlamenta iz 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu, a cilj je liberalizacija tržišta usluga kroz ukidanje trgovinskih prepreka, te omogućavanje prava poslovnog nastana i i slobode pružanja prekograničnih usluga na unutarnjem tržištu Europske unije. Direktiva o uslugama regulira pravo na slobodno poslovno slobodno poslovno nastanjivanje u skladu sa člankom 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i pravo na slobodu pružanja usluga na unutarnjem tržištu sukladno članku 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Osim toga, Direktiva o uslugama određuje pravila upravnom pojednostavljenju postupka za pristup i obavljanje uslužnih djelatnosti, uspostavljanje jedinstvene kontaktne točke za usluge i upravnu suradnju između država članica Dobro je ponoviti i ovo, zajedničko unutarnje tržište Europske unije zasniva se na četiri temeljne slobode, slobodi kretanja osoba, slobodi kretanja kapitala, roba i slobodi kretanja usluga. Znači izuzetno bitan segment zajedničkog unutarnjeg tržišta Europske unije. Ukidanje prepreka razvoju uslužnih djelatnosti, kako u državama članicama Europske unije, tako i u našoj zemlji ima stvarno veliki značaj za jačanje europske i gospodarske integracije, te poticanju uravnoteženog i održivog gospodarskog i socijalnog razvitka. Zakon o uslugama prenijet će temeljne odredbe direktive uslugama u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo, te će time uspostaviti opći pravni okvir za usluge na koje se navedena direktiva odnosi. Time će se osigurati usklađenost propisa za navedene djelatnosti direktivom o uslugama. S obzirom da je tržište usluga vrlo dinamično, istovremeno će se osigurati pravila za nove usluge koje se pojavljuju na tržištu. Uslužni sektor kako smo čuli predstavlja veliki pokretač gospodarskog rasta u Europi i ostvaruje oko 70% bruto domaćeg proizvoda, u većini članica Europske unije. Kod nas je to negdje na razini 40%, to je upravo jedna velika prilika i za hrvatsko gospodarstvo, za male i srednje poduzetnike, kao i za investitore iz I naše i gospodarstvo Europske unije većinom je uslužno orijentirano, vidljivo je to iz udjela usluga u BDP-u, s tendencijom rasta, stoga će ova trgovinska liberalizacija u tom kontekstu predstavljati važan čimbenik gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj, uključujući očekivani priljev stranih ulaganja, očekivano otvaranje novih radnih mjesta, i dalji razvoj trgovinskih odnosa. Zbog svega navedenog, podržavam donošenje Zakona o uslugama. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Evo samo malo pojašnjenje. Znači upravo od jeseni bila je ta napomena da bi trebalo tako nešto biti napravljeno. Od jeseni ove godine Ministarstvo gospodarstvo i Hrvatska gospodarska komora pokreću znači proces edukacije gospodarstva i vjerujemo znači da je doista ovo pravi trenutak da se uključimo u implementaciju ovog ustvari novog koncepta zakona i direktive uslugama u Europskoj uniji. Vjerujem da iz ove činjenice proizlazi znači obrazloženje onoga zbog čega je interes Republike Hrvatske da postane dio Europske unije. Europska unija uz sve poteškoće s kojima se susreće malo po malo svoj prostor integrira, znači u području roba, kapitala i ljudi već su odrađeni manje-više sve što se tiče liberalizacije, prelazi se na područje usluga. Hrvatska ne može biti izvan toga. Hrvatsko područje za pružanje usluga je Europska unija, Hrvatska u tom dijelu kao što je bilo ovdje rečeno treba iskoristiti svoje komparativne prednosti i pokušati na onim komparativnim prednostima i uslugama koje ima ustvari graditi svoju konkurentnost na ujedinjenom europskom tržištu usluga i ovo je vjerujemo doista dobar početak. Radi se o potpuno novom konceptu koji je u Europi nov, će sigurno u tom dijelu u implementaciji i potrebe za popravcima, ali doista vjerujem da smo se u pravom trenutku uključili i zahvaljujem svima na raspravi konstruktivnoj koju smo danas imali. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu.